Hvala lepa, še enkrat, za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ima jasen cilj pospešiti prehod na obnovljive vire energije in tako doseči podnebno nevtralnost, ki je ključni strateški cilj Slovenije in Evropske unije do leta 2050 in kot je bila definirana v obstoječem veljavnem Zakonu o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. V skladu z mednarodnimi zavezami, predvsem v okviru Pariškega sporazuma, je nujno povečati delež energije iz obnovljivih virov energije, kar pomeni izkoriščanje sončne, vetrne, geotermalne energije in drugih trajnostnih virov, ki imajo minimalen vpliv na okolje in zagotavljajo trajnostno prihodnost. Zakon glede na obstoječo veljavno različico prinaša nove spodbude za investicije in gospodarski razvoj, namenjene investitorjem, ki želijo vlagati v projekte obnovljivih virov energije. Vzpostavitev regulativnih peskovnikov bo omogočila hitrejše in enostavnejše testiranje novih tehnologij na področju obnovljivih virov energije. S tem se bo odprla priložnost za razvoj inovacij in privabljanje domačih ter tujih investicij na tem področju. Poleg tega bodo prednostna območja umeščanja naprav za obnovljive vire energije omogočala, da se projekti njihove namestitve realizirajo hitreje in cenovno ugodneje. Določila Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije tako v obstoječi kot predlagani različici bodo igrala bistveno vlogo pri zmanjševanju energetske odvisnosti Slovenije od uvoženih fosilnih goriv. Za večjo proizvodnjo energije iz lokalnih obnovljivih virov bo Slovenija manj izpostavljena cenovnim nihanjem na svetovnih energetskih trgih in političnim tveganjem, povezanim z dobavo fosilnih goriv. Energetska neodvisnost je strateško pomembna za nacionalno varnost, saj zmanjšuje ranljivost družbe v kriznih situacijah, kot so energetske krize ali motnje v dobavnih verigah. Zmanjšala se bo potreba po uvozu električne energije nasploh, kar bo dolgoročno ugodno vplivalo na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Poleg gospodarskih koristi predlagani zakon vsebuje tudi pomembne novosti glede določil umeščanja obnovljivih virov energije v naravno okolje. Zakon posebej določa, da morajo biti vse nove naprave za obnovljive vire energije umeščene v skladu z okoljskimi predpisi in smernicami za ohranjanje narave. S tem se zagotavlja, da se pri razvoju energetskih projektov upoštevajo tudi vidiki varstva naravnih habitatov, zaščite vrst in ohranjanja kulturne dediščine. Hkrati je v zakonu natančneje predvideno tesnejše vključevanje javnosti v postopke načrtovanja in umeščanja naprav za obnovljive vire energije. Zakon predvideva, da bodo vsi ključni dokumenti in načrti dostopni javnosti, prav tako pa bo omogočeno zbiranje pripomb in predlogov lokalnih skupnosti. S tem se zagotavlja transparentnost postopkov in sodelovanje vseh deležnikov pri oblikovanju energetske prihodnosti države. Zakon implementira več evropskih direktiv, ki urejajo področje obnovljivih virov energije ter omogoča dostop do evropskih sredstev za sofinanciranje projektov na tem področju. S tem se bo Slovenija lahko vključila v širše evropske projekte in izkoristila finančne spodbude, ki jih Evropska unija namenja za prehod na zeleno energijo. Skladnost zakona z evropskimi smernicami pomeni tudi, da bo Slovenija dosegla cilje, določene v okviru Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. To bo omogočilo boljše sodelovanje z drugimi državami članicami Evropske unije in okrepilo mednarodno pozicijo Slovenije na področju evropske energetske tranzicije.

Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav, še enkrat! Zakon se sprejema zaradi uskladitve z evropsko direktivo, in sicer gre za prenos členov, ki so predvsem postopkovne narave in v katerih so pogoji in rešitve jasne in ne dopuščajo večjih nacionalnih izjem. Dodane so še manjše izboljšave določenih členov brez večjih vsebinskih sprememb. Ravno tako se s predlogom zakona ne uvajajo sistemske novosti, temveč gre za manjšo nadgradnjo institutov, ki jih zakon že vsebuje. Enako velja za del predloga zakona, ki spreminja Zakon o kmetijskih zemljiščih, ZKZ. Pri tem sicer ne gre za prenos direktive, gre pa za manj zahtevne spremembe in dopolnitve na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerih namen je izboljšava nekaterih obstoječih določb ZKZ brez uvajanja večjih novosti. Zakon je skladen tako s cilji, zapisanimi v koalicijski pogodbi, kjer smo zapisali, citiram, »pospešiti investicije v obnovljive vire energije s ciljem zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti«, konec navedka, kot tudi s cilji, zapisanimi v programu Levice, kjer smo med drugim zapisali, navajam, »sprožili bomo obsežen program izgradnje večjih sončnih elektrarn in solarizacije streh» in tako naprej, zato ni niti najmanjšega razloga, da zakona v Levici ne bi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Teodor Uranič. Izvolite. TEODOR Spoštovani! Republika Slovenija je kot podpisnica mednarodnih okoljskih in podnebnih sporazumov ter pogodb in kot polnopravna članica EU zavezana k uresničevanju okoljskih in podnebnih ciljev in k implementaciji resornih predpisov v nacionalno zakonodajo. V luči navedenega je bila z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v resorno nacionalno zakonodajo prenesena krovna direktiva EU, s katero se določajo način, metode in mehanizmi za njihovo uresničevanje zavezujočih ciljev s področja OVE. Leta 2023 je bila veljavna direktiva prenovljena z novo direktivo, ki vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na upravne postopke oziroma na izdajo dovoljenj za postavitev naprav na obnovljive vire energije. V slovenskem pravnem redu področje obnovljivih virov energije obravnava več zakonskih predpisov, ki bodo v skladu z vsebino prenovljene direktive tudi ustrezno dopolnjeni. Predmetna novela zakona se osredotoča na implementacijo štirih specifičnih členov. Z namenom administrativnih razbremenitev postopkov umeščanja predlagana novela določa, da izdelava elaborata OVE ni potrebna, če je s prostorskim izvedbenim aktom umestitev take naprave že ustrezno prikazana. Veljavni zakon namreč predpisuje obveznosti investitorja, ki želi na območjih cestnih zemljišč, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih cest in servisnih prometnih površin, železniških območij, na področjih objektov za proizvodnjo električne energije ter na območjih razdeljenih transformatorskih postaj in razdeljenih postaj, ki segajo največ pet metrov od roba najbolj zunanjega energetskega objekta, in na območjih zaprtih odlagališč zgraditi fotonapetostne naprave, da na spletnih straneh državne uprave ali na spletnih straneh samoupravnih lokalnih skupnosti objavi osnutek elaborata OVE za umestitev teh naprav. Namen elaborata je seznanitev javnosti o navedeni investiciji, in sicer v primerih, ko se javnost v postopku sprejemanja prostorskega izvedbenega akta z investicijo ni seznanila. Predlagana novela nadalje določa izjemo od Zakona o ohranjanju narave. Ker je načrtovanje, gradnja in obratovanje naprav na OVE v prevladujočem javnem interesu, saj služijo javnemu zdravju in varnosti, določbe o varnostnih režimih ne veljajo oziroma veljajo le v primerih, če je v obstoječih varstvenih režimih prepoved gradnje teh objektov in naprav posebej določena. To seveda ne pomeni, da se postopki prevlade ne bodo izvajali. Če bo med postopkom ugotovljeno, da ima neka naravna vrednota izjemen pomen in slednji prevladuje nad javnim interesom načrtovanje gradnje in obratovanja naprav na OVE, do realizacije slednjega ne bo prišlo. V skladu z že omenjeno direktivo se s predlagano novelo v Zakon o varstvu okolja vnaša izjeme, primere, za katere se ne izvede postopek presoje vplivov na okolje, a le pod pogojem, če predpisi s področja varovanja narave ali voda ne določajo drugače. Postopek presoje vplivov na okolje se tako ne izvede v primeru obnove fotonapetostne naprave pod pogojem, če se ob tem ne spreminja tlorisna površina in v primeru postavitve tovrstnih naprav na umetnih strukturah, katerih prvotni namen ni proizvodnja električne energije, vendar slednje ne velja za plavajoče fotonapetostne naprave. Če je predhodni postopek potrebno izvesti, se v okviru slednjega upošteva morebiten vpliv, ki ga prinaša zgolj sprememba ali nadgradnja naprave. Kot novost pa je dodana določba, ki se nanaša na nove nepreizkušene omilitvene ukrepe v skladu z Zakonom o ohranjanju narave v okviru presoje vplivov na naravo. Če obstaja dvom o njihovi učinkovitosti, se uporaba slednjih omeji na določeno obdobje ter se spremlja njihova učinkovitost. Če ukrepi znotraj predpisanega obdobja niso učinkoviti, se njihova uporaba prekine ter se sprejmejo drugi ustreznejši ukrepi, med katere sodi tudi prepoved obratovanja objekta ali naprave. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlagane spremembe ob hkratnem zagotavljanju ustrezne zaščite narave in okolja ter olajšanju administrativnih postopkov za investitorje predstavljajo pomemben korak k pospešitvi prehoda na obnovljive vire energije. Glede na navedeno bomo v poslanski skupini Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Zvonko Černač. Izvolite. Lep pozdrav vsem! Glavni razlog, da Vlada predlaga spremembo Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je bil sprejet pred letom dni, je sprememba evropske direktive glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov energije, ki je bila uveljavljena nekaj mesecev lani po sprejetju tega zakona. Glavna sprememba po tistem, ko so bili na odboru črtani neprimerni členi glede postavitve fotovoltaičnih naprav na kmetijskih zemljiščih, kar je bil tudi predlog novele tega zakona, je v spremembi 17. člena veljavnega zakona, ki določa prevlado javne koristi. Po veljavnem zakonu je o tem odločala Vlada na predlog ministrstva, po spremembi, ki jo obravnavamo danes, pa bo prevlada javnega interesa uzakonjena in predhodni postopek ne bo več potreben. Glede na zaplete, ki se pojavljajo pri postavitvi posameznih naprav za proizvodnjo naprav za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, bi bila seveda taka sprememba dobrodošla, če bi upoštevala specifične okoliščine v posameznih primerih in če bi se nanašala na vse naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, pa se ne. V tem delu je tudi ta novela v nasprotju s 16.f členom direktive, na katerega se sklicuje vlada, saj favorizira samo sonce in veter, torej fotonapetostne naprave in vetrne proizvodne naprave, izpušča pa vse ostale, tudi vodno energijo, hidroelektrarne, kjer ima Slovenija največji potencial. Pri tem je absurd, da se posebni zakoni sprejemajo za pospešitev postavitve sončnih elektrarn, kjer se te že ob veljavni zakonodaji postavljajo brez večjih ovir, ne pa tam, kjer se dela velikanska škoda. Primer je hidroelektrarna Mokrice. Zadnja od hidroelektrarn na spodnji Savi, državni prostorski načrt, kjer so bile presojanja vse okoljevarstvene, naravne in vse ostale zahteve, je bil sprejet pred 11 leti, gradbeno dovoljenje je bilo nekaj let kasneje, pravnomočno, potem pa je bilo zaradi peščice posameznikov in nerazumnih sodnih odločitev razveljavljeno. Če kje, bi morala ta novela presekati nagajanje, v tem primeru pa ga ne. Na vse to smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke opozarjali že lani ob sprejemanju tega zakona in ponovno na odboru v tem mesecu pri obravnavi te spremembe, vendar neuspešno. Drugi problem pa predstavljajo vetrne naprave, katerih načrtovana postavitev v več primerih posega v bivalno poselitveno okolje ali pa pomeni uničenje izjemnih naravnih habitatov. Spomnimo se primera Pohorja in poglejmo zadnji primer nedaleč od nas, v Ilirski Bistrici, kjer so nedavno v nabito polni dvorani lokalne oblasti nasprotovale projektu. Projektu nasprotujejo praktično vsi, razen enega, ki ne nasprotuje temu projektu vetrnih elektrarn in ki je sporen zaradi tega, ker preblizu posega v bivalno okolje, in to je poslanec Gibanja Svoboda Aleksander Prosen Kralj,

nobene ovire ne bo več za postavitev, kljub nasprotovanju lokalnih oblasti, posameznikov, naravovarstvenikov, okoljevarstvenikov – nobene ovire več. Nobene okoliščine ne bodo več razlog za preprečitev izdaje gradbenega dovoljenja. Ker novela ne vsebuje vseh proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, predvsem ne vsebuje potenciala hidroenergije, ne vsebuje geotermije in tako naprej, tako kot določa 16.f člen direktive, ki ne govori o soncu in vetru, ampak govori o proizvodnih napravah iz obnovljivih virov energije, torej o vseh proizvodnih napravah, in je torej v nasprotju z njim, in ker ne omogoča razlikovanja med posegi, ki pomenijo bistvene degradacije življenjskega in ostalega okolja, predvsem izjemnega potenciala v posameznih naravnih habitatih, stojijo oziroma zavlačujejo pa se posamezni projekti zaradi nagajanja posameznikov in se bodo še naprej, kljub tej noveli, hidroelektrarna Mokrice se bo še zavlačevala. Zaradi vseh teh razlogov bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke glasovali proti.

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih, čemur rečemo hidroenergija, fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavice in zemeljski toplotni tokovi, tako imenovana geotermalna energija. O vseh teh obnovljivih virih govori tudi evropska direktiva, ki jo danes z novelo zakona prenašamo v slovenski pravni red. Da moramo vsebino direktive umestiti v naš zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE, je razumljivo. Predlagatelj ob tem navaja, da gre le za prenos členov, ki so postopkovne narave in se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev teh naprav, vendar ni povsem tako. V Novi Sloveniji ugotavljamo, da novela zakona govori le o izkoriščanju potenciala vetra in sonca, ne omenja pa hidropotenciala in geotermalne energije. OVE niso le veter in sonce, ampak tudi geotermalna energija in voda. Tudi hidroelektrarne so pomemben vir električne energije in mi imamo veliko možnosti, da to energijo izkoristimo, pa vendar se zdi, da v Sloveniji na ta vir energije pozabljamo. Namenoma? Upam, da ne, kajti to bi bilo v nasprotju z namenom direktive in zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Dejstvo je, da so v prevladujočem javnem interesu tudi hidroelektrarne, o katerih pa današnja novela ne govori, saj daje poudarek izključno vetrni in sončni energiji. Predlagatelj sicer pravi, da danes ne prenašamo celotne direktive, ker naj bi se ta prenesla še s tremi zakoni, ki naj bi med drugim govorili tudi o izkoriščanju hidropotenciala. Imamo občutek, da tudi tokrat favoriziramo le določene vrste obnovljivih virov energije. Zakaj ne bi sicer že s tem zakonom prenesli tudi del direktive, ki govori o hidroenergiji kot pomembnem faktorju OVE? Vlada pravi, da zdaj daje prednost soncu in vetru, ker države članice lahko zožijo nabor. Seveda imajo to pravico, a s tem pokažejo, katera energija je v večjem javnem interesu oziroma, bolje, v interesu vlade. Vsi se zavedamo, da smo skupaj z ostalimi članicami EU zavezani k doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije. Lahko jih bomo dosegli le s kombinacijo vseh vrst te energije in ne le z vetrnimi in sončnimi elektrarnami. Na tem mestu se državljani tudi upravičeno sprašujejo, ali je sploh še smiselno vlagati v sončno energijo ob dejstvu, da država vedno znova preseneča in spreminja pogoje obračunavanja, tudi z retroaktivno veljavnostjo. Slovenija s prenosom direktive zamuja skoraj štiri mesece, je pa v tem času ugotovila, da področje agrofotovoltaike ne more urejati s tem zakonom, temveč s področnim zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pohvalno.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predlagateljici Janji Sluga. Izvolite. Pri pripravi spremembe Zakona o poslancih smo skupaj s strokovnimi službami Mandatno-volilne komisije izhajali iz dveh premis. Prva je, da morajo biti zakoni jasni in določni, da morajo zagotavljati zadostno stopnjo pravne varnosti in predvidljivosti. Druga premisa pa je, da sodobne demokratične države manjšinam namenjajo posebno varstvo, posebno skrb in posebno pozornost. Na ta način to ureja tudi Ustava Republike Slovenije, ki v 80. in 64. členu to posebno skrb in posebno varstvo narodnim manjšinam nedvoumno zagotavlja. Namenja jim namreč vse oblike udejstvovanja in organiziranja, ki pripomorejo k ohranjanju njihove narodnostne identitete, k ohranjanju njihovega jezika, k organiziranju, ta jezik ščitijo celo na ravni varstva in izobraževanja, hkrati pa omogočajo tudi ustanavljanje samoupravnih narodnih skupnosti. To imenujemo tudi pozitivna diskriminacija. Pripadniki narodnostnih manjšin namreč uživajo tako imenovano dvojno volilno pravico. Ta dvojna volilna pravica je, kot že rečeno, varovana z ustavo, kar pomeni, da mora celotna zakonodaja Republike Slovenije tem premisam tudi slediti in jim nikakor, nikoli ne sme biti v nasprotju. Po mojem trdnem prepričanju nikoli ni bil namen zakonodajalca, da pripadnikom narodnostne skupnosti jemlje te pravice, ki jih, kot rečeno, zagotavlja ustava. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora kot tudi po mnenju Ministrstva za pravosodje, ki je bilo za to mnenje zaprošeno, se pravice, ki sem jih ravnokar omenila, nikakor medsebojno ne izključujejo, pač pa se dopolnjujejo in nadgrajujejo. Izključevanje bi že po sami umestitvi v ustavo lahko sledilo zgolj in samo enemu razlogu, to pa je konflikt interesov, vendar tega v tem konkretnem primeru po mojem trdnem prepričanju kot tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe ni. V konflikt interesov pride določena oseba v primeru, ko opravlja dve ali več različnih funkcij, ki sta si med seboj po interesih kontradiktorni oziroma v konfliktu, pri čemer lahko pride v zares neugodno situacijo, če mora v eni funkciji slediti enim in v drugi funkciji drugim interesom. Manjšinski predstavniki tako v Državnem zboru kot tudi v predstavništvih lokalne skupnosti zasledujejo popolnoma iste interese, to pa so interesi narodne skupnosti, narodnostne manjšine, ohranjanje njihove kulture, ohranjanje jezika, ohranjanje njihovih pravic. Ti interesi v nobeni funkciji ne morejo biti v navzkrižju s samimi sabo. Še enkrat poudarjam, po mojem trdnem prepričanju, nikoli ni bil namen zakonodajalca te pravice kratiti, pa vendar se se zadnjih pet let v tej hiši ukvarjamo s to težavo, ko si različne inštitucije določbe zakona razlagajo na različne načine. Ker je tako in ker se moramo obnašati kot odgovoren zakonodajalec, ki mora reagirati, če v praksi ugotovi, da prihaja do različnih interpretacij zakona, torej reagira in to dikcijo popravi.

obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo podpredsednici mag. Almi Intihar. Izvolite. besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Mandatno-volilna komisija je na 27. seji kot matično delovno telo obravnavala Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o poslancih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila poslanka Janja Sluga. Predlagateljica je uvodoma pojasnila, da nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi urejata tako Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije kakor tudi Zakon o poslancih. Opozorila je, da se je pri dosedanjem izvajanju zakonske ureditve nezdružljivosti, ki velja za poslance, izkazalo, da institut nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti ni jasno in nedvoumno urejen na način, ki bi tema poslancema zagotavljal uresničevanje ustavnih pravic do zastopanosti v Državnem zboru in njunih interesnih organizacijah. Namen predlagane dopolnitve Zakona o poslancih je zato ustrezno zakonsko določiti združljivost funkcije poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti s članstvom in opravljanjem dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih, tako v občinskih samoupravnih narodnih skupnostih kot v obeh krovnih organizacijah, v kateri se povezujejo. Vodja Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi njihovega mnenja poudarila, da v Republiki Sloveniji italijanska in madžarska narodna skupnost uživata posebno pravno varstvo. Ustava v 64. členu izrecno določa več posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki tvorita med seboj povezano celoto. Pri presoji združljivosti funkcije poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti z dejavnostjo v samoupravnih narodnih skupnostih je že na ustavnopravni ravni bistveno, da ustava povezano ureja obe pravici, pravico do sodelovanja v samoupravnih narodnih skupnostih in pravico do dveh poslancev narodnih skupnosti. Temeljno vprašanje je torej, ali poslanec italijanske ali madžarske narodne skupnosti lahko sodeluje v svoji organizaciji, tako imenovani samoupravni narodni skupnosti. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe ne gre za nezdružljiva položaja, ampak sta položaja celo ustavnopravno in vsebinsko povezana ter združljiva. Mandatno-volilna komisija je prejela tudi mnenje Komisije za narodne skupnosti, Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki predlog zakona podpirajo. Prejela je tudi mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, Italijanske unije in Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki predloga zakona ne podpirajo. Na seji komisije je predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti povedal, da bi morala predlagana rešitev po njegovem mnenju izključiti združljivost funkcije poslanca in predsednika sveta samoupravne narodne skupnosti, saj je narava dela predsednika sveta samoupravne narodne skupnosti primerljiva z delom župana. V razpravi je poslanka Poslanske skupine Levica predstavila razloge, zaradi katerih v poslanski skupini predloga zakona ne podpirajo. S predlogom zakona se uvaja posebna ureditev, ki po njenem mnenju vzpostavlja neenakost med poslanci, saj dvema poslancema prinaša posebne privilegije, med drugim pa predlogu zakona nasprotuje tudi zaradi mnenja Komisije za preprečevanje korupcije, ki opozarja da bi sprejetje predlaganih določb vzpostavil nova tveganja s področja nasprotja interesov. Poslanka poslanske skupine Socialnih demokratov je povedala, da v poslanski skupini delijo mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki opozarja, da razdrobljenost pravne ureditve področja nezdružljivosti povzroča nejasnosti, zato bi bilo smiselno pristopiti k celoviti ureditvi tega področja. Poslanec Poslanske skupine Svoboda je povedal, da predlog zakona podpira in pozdravil prizadevanja predlagateljice k ureditvi področja nezdružljivosti za poslance narodne skupnosti, saj nejasen pravni položaj pripadnikov narodnih skupnosti povzroča zmedo in negotovost med državljani. Predlagateljica je v odgovorih na izražene pomisleke zavrnila očitke o neenakopravni obravnavi poslancev narodnih skupnosti v primerjavi z drugimi poslanci in pri tem poudarila, da posebna ureditev nezdružljivosti poslancev narodnih skupnosti terja njun poseben ustavni položaj. Tega je v svojem mnenju izčrpno obrazložila tudi Zakonodajno-pravna služba in utemeljila, da gre pri samoupravnih narodnih skupnostih in poslancih narodnih skupnosti za neločljivo povezane interese. Glede na to tudi ni jasno, kakšna tveganja s področja nasprotja interesov, ki bi se lahko pojavilo v primeru sprejetja predlaganih odločb, je imela v mislih Komisija za za preprečevanje korupcije. Glede na podana opozorila Zakonodajno-pravne službe je predlagateljica vložila tudi amandma k 1. členu, ki ga je komisija sprejela in za Državni zbor pripravila besedilo dopolnjenega predloga zakona. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Tereza Novak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Ta visoki zbor šteje 90 poslancev, ki so predstavniki vsega ljudstva, ne glede na to, na kateri listi so bili izvoljeni, tudi ne glede na način njihove izvolitve. 90, ne en več, ne en manj. Vsi mi na podlagi mandata, ki nam ga je podelilo ljudstvo na volitvah, torej ljudstvo tudi predstavljamo. Sprejemamo zakone in akte, krojimo vsakodnevno politiko znotraj zakonodajnega telesa, vladi in ministrom na sejah državnega zbora zastavljamo vprašanja, naslavljamo pobude, sprejemamo sklepe, s katerimi izvršilni veji oblasti priporočamo, kako naj usmerja delo Vlade in ministrstev, se združujemo v poslanske skupine, imamo tudi pravico do poslanske imunitete. Do tu je vseh nas 90 popolnoma enakih, a zatakne se pri nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, ki jo danes obravnavamo v predlogu sprememb Zakona o poslancih. Po mnenju predlagateljice poslanca avtohtonih narodnih skupnosti nista predstavnika vsega ljudstva. Iz njene obrazložitve tako na Komisiji za narodnosti kot tudi na seji Mandatno-volilne komisije izhaja, da sta poslanca narodnosti poslanca s posebnim interesnim zastopanjem, zato zanje nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami, konkretneje s funkcijo vodenja in upravljanja samoupravnih narodnih skupnosti, ne sme veljati, ker, kot je večkrat dejala, gre pri poslancih narodnih skupnosti za posredno interesno predstavništvo, kajti njihovi interesi so tesno povezani z interesi samoupravnih narodnih skupnosti. To je zelo nevarna argumentacija, na osnovi katere sicer predlagateljica dela uslugo izraženi želji prav poslancem narodnosti, ki sta letos aprila nanjo naslovila dopis, s katerim prosita za ureditev težave z nezdružljivostjo, kar bi lahko sicer storila sama poslanca narodnosti, saj imata, kot v Levici razumemo ustavo, zakone in Poslovnik Državnega zbora, enake možnosti kot jih ima predlagateljica oziroma vsi mi. Na matičnem delovnem telesu in na seji zainteresiranega telesa Državnega zbora smo poslušali učne urice predlagateljice o tako imenovani pozitivni diskriminaciji in o drugih rečeh, ki pa jih v Levici ocenjujemo za selektivne z enim samim namenom – delati usluge. V Levici smo prepričani, da se takih kravjih kupčij ne sme početi. Ob tem pa dodajamo, da taki manevri odpirajo Pandorino skrinjico na področju nezdružljivosti funkcij, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije kot sistemski zakon. spremembo Zakona o poslancih bomo danes, če bo ta sprememba sprejeta, posegli v področje zakona, ki ima marsikateri izziv, saj opažamo, da je na področju integritete in preprečevanja korupcije potrebno narediti marsikatero spremembo, a za to si je potrebno vzeti čas in stvar urediti v sistemskem zakonu. Ko govorimo o Pandorini skrinjici, govorimo o tisočerih interesih, ki so se in se bodo pojavljali v prihodnje. Kot smo videli, se je že med sejo Komisije za narodni skupnosti do seje Mandatno-volilne komisije pojavil interesni amandma k zakonu. Interesne amandmaje je vložila tudi Poslanska skupina SDS, ki so pa sicer bili zavrnjeni s strani služb Državnega zbora. A kot rečeno, duh iz steklenice je ušel. Pri tem ne smemo pozabiti, da tudi pri samih avtohtonih narodnih skupnosti in njihovih organizacijah ni enotnosti. Če si je madžarska samoupravna narodna skupnost enotna in predlagane spremembe ne podpira in ji nasprotuje, je pri italijanski narodni skupnosti nekoliko drugače. Najprej nek organ samoupravne narodne skupnosti, ki nima pristojnosti, sprejme pozitivno mnenje na predlog zakona, potem ko v javnost pricurlja informacija, da je bilo pozitivno mnenje nezakonito, pa steče popravni izpit in se isto mnenje ponovno posreduje v zakonodajni postopek, le z drugačnim datumom in podpisom. Po drugi strani pa druga organizacija italijanske narodne skupnosti, Italijanska unija, preko svojega predsednika posreduje negativno mnenje o predlogu zakona. Negativno mnenje do predloga zakona je podala tudi institucija, ki v tej državi skrbi za integriteto in preprečevanje korupcije, Komisija za preprečevanje korupcije. Rezultat tega je, da se ne na Komisiji za narodnosti ne na Mandatno-volilni komisiji nasprotovanja niso upoštevala, ampak se je s predlogom zakona trmasto nadaljevalo. V Levici zakonov, ki niso nič drugega kot drugega kot usluga na račun transparentnosti in demokratičnosti, nismo in ne bomo podpirali. Prepričani smo, da je potrebno na področju integritete in preprečevanja korupcije storiti korak dlje in sistem izboljšati v sodelovanju s KPK. Kravje kupčije pa davkoplačevalce stanejo veliko, in tudi v tem primeru bo tako. V Levici predloga zakona ne bomo podprli. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti, zanjo poslanec Felice Žiža. Izvolite.

Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti bomo potrdili predlog dopolnitve Zakona o poslancih. Kot smo že slišali, smo sami podali predlog za spremembo Zakona o poslancih, ker verjamemo in vemo, da nam Ustava Republike Slovenije daje velike, velike, posebne pravice, ki v tem zakonu niso nekako zastopane. O sodbah sodišč na prvem in drugem nivoju ne bom govoril, ker se

narodne skupnosti in vsako funkcijo, ki jo poslanca lahko opravljata znotraj samoupravnih narodnih skupnosti, torej nikakor ni konflikt. Interes samoupravnih narodnih skupnosti ne more biti v nasprotju interesa, ki ga zastopata poslanca narodnih skupnosti v Državnem zboru. Celo več, država Republike Slovenije je ta interes dvignila na ustavni nivo in ga opredelila kot javni interes, tako kot smo slišali že večkrat, gre za povezovanje povezovanje interesov znotraj narodnih skupnosti, in to na vertikalni ravni. Od pripadnikov obeh narodnih skupnosti gre interes naprej, seveda na njihove predstavnike, politične predstavnike, to so člani, predsedniki in podpredsedniki samoupravnih narodnih skupnosti, do posebnega predstavništva v Državnem zboru s strani obeh poslancev narodnih skupnosti. Isto mnenje oziroma zelo podobno mnenje je podalo tudi Ministrstvo za pravosodje leta 2021 in se je opredelilo, da nikakor ni konflikta interesov med poslancema in eventualnimi drugimi funkcijami, ki jih poslanca lahko opravljata znotraj samoupravnih narodnih skupnosti.

Tudi dva poslanca narodnih skupnosti sta, kot prvo, predstavnika celega naroda, torej vseh državljanov Republike Slovenije, ampak v 5. členu Ustava zagotavlja oziroma varuje na najvišjem nivoju vse posebne pravice narodnih skupnosti in zagotavlja njihovo uresničevanje. V tem členu se govori tudi o pozitivni diskriminaciji, to, kar so predstavniki narodnih skupnosti nekako dobili in sta država in večinski narod potrdila. Glede na to, da so po zgodovinskem stanju, zgodovinskem stanju, ki ga seveda poznamo, ostali živeči na nematičnem območju, torej v drugi državi, zaradi tega jim večinski narod daje posebne pravice, ki jih tudi uresničujejo in izboljšujejo. 64. člen govori o možnosti ustanovitve samoupravnih narodnih skupnosti in samoupravnem delovanju in organiziranosti ter delovanju teh samoupravnih narodnih skupnosti znotraj sebe, kakor najboljše sami vedo zase.

Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Dejan Süč. Izvolite. DEJAN SÜČ Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V Republiki Sloveniji uživata italijanska in madžarska narodna skupnost posebno ustavnopravno varstvo. Namen posebnega ustavnopravnega varstva je, da se pripadnikom narodnih skupnosti zagotavlja tudi posebne pravice, ki varujejo njihovo manjšinsko identiteto. Ustava Republike Slovenije v več členih, posebej pa 64. členu, izrecno določa omenjene posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki tvorijo med seboj povezano celoto. Zato zakon skladno z omenjeno določbo Ustave in tudi več odločbami Ustavnega sodišča, ki je presojalo vse posebne pravice iz 64. člena Ustave, ureja združljivost funkcije poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti s članstvom in dejavnostmi opravljanja, nadzora ali zastopanja v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih. Z amandmajem, ki je bil sprejet v drugi obravnavi na seji matičnega delovnega telesa, pa se je uredila tudi združljivost in nezdružljivost funkcije poslanca splošnega predstavništva, izvoljenega z liste politične stranke ali liste volivcev, ki je hkrati tudi pripadnik italijanske ali madžarske narodne skupnosti. Kot je že omenila predlagateljica novele poslanka Janja Sluga, se je pri dosedanjem izvajanju zakonske ureditve nezdružljivosti, ki velja za poslance, izkazalo, da institut nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za poslance italijanske in madžarske narodne skupnosti ni jasno in nedvoumno urejen na način, ki bi tema poslancema zagotavljal uresničevanje njunih ustavnih pravic do zastopanosti v Državnem zboru in v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih. Poslanski skupini Svoboda opozarjamo, da ustava povezano ureja pravico pripadnikov narodnih skupnosti do sodelovanja v samoupravnih narodnih skupnostih in pravico do dveh poslancev narodnih skupnosti. Temeljno vprašanje, na katero odgovarjamo s tem zakonom, je torej, ali poslanec italijanske ali madžarske narodne skupnosti lahko sodeluje v samoupravni narodni skupnosti. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ne gre za nezdružljiva položaja, ampak sta položaja celo ustavnopravno in vsebinsko povezana ter združljiva. Zakonodajno-pravna služba prav tako meni, da gre pri samoupravnih narodnih skupnostih in poslancih narodnih skupnosti za neločljivo povezane interese, ki po naravi in namenu ne morejo biti v medsebojnem nasprotju. Zato v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je Državni zbor kot zakonodajalec poklican in dolžan, da omenjeno nejasnost odpravi v zakonodajnem postopku oziroma s predmetno novelo, in sicer na način, da se določi, da se dejavnost upravljanja, nadzora ali zastopanja v samoupravni narodni skupnosti, ki uresničuje javni interes, in dejavnost poslanca narodne skupnosti ne izključujeta in nista v nasprotju interesov in da torej te funkcije niso nezdružljive. Ob tem je pomembno stališče Ustavnega sodišča, ki ga je podalo v več svojih odločitvah, in sicer, da mora zakonodajalec zagotoviti spoštovanje ustave tako, da obstoječi zakon, če ocenjuje, da ta ni skladen z načelom pravne države, kadarkoli ustrezno spremeni in dopolni. Eno od načel pravne države zahteva, da so predpisi jasni in določni, in prav takšna presoja je bila opravljena v okviru predlaganega zakona. Kot je pojasnila predlagateljica zakona, se tako Državni zbor kot tudi obe narodni skupnosti že pet let soočajo s tem vprašanjem, vendar do danes ni bilo politične volje, da bi Državni zbor kot zakonodajalec ukrepal in obema poslancema narodnih skupnosti omogočil izvrševanje z ustavo določenih določenih posebnih pravic. Sam političnih vrednostnih sodb o tem, komu je to prerekanje nezdružljivosti ustrezalo, ne bom dajal, dejstvo pa je, da je to prerekanje ustvarjalo zmedo in obremenjevalo odnose znotraj narodne skupnosti, zato pozdravljamo vsak napor zakonodajalca, da odpravi dvome o združljivosti funkcij in poslancema narodnih skupnosti omogoči celovito in povezano izvrševanje posebnih pravic, ki jih imajo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! V Republiki Sloveniji uživata italijanska in madžarska narodna skupnost posebno varstvo, ki izhaja že iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in iz mednarodnih pogodb, neposredno pa iz 5., 64. in 80. člena Ustave. Namen posebnega pravnega varstva je, da se italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom poleg vseh ostalih pravic, ki izhajajo iz poglavja o človekovih pravicah in svoboščinah, zagotavlja tudi posebne pravice, ki varujejo njihovo manjšinsko identiteto. Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti v 1. členu določa, da pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah na območjih, kjer avtohtono živijo, ustanovijo samoupravne narodne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. Na področju nezdružljivosti poslanske funkcije velja, da je to urejeno s splošnim zakonom, hkrati pa tudi s specialnim zakonom, Zakonom o poslancih, ki upošteva posebnost te funkcije. Normativna ureditev pa ne vsebuje posebnih določb, ki bi upoštevale poseben ustavni položaj poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki v Državnem zboru neposredno zastopata interese samoupravnih narodnih skupnosti. Članstvo poslanca italijanske ali madžarske narodne skupnosti ali njegovo opravljanje dejavnosti v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih pa tudi ni posebej opredeljeno kot izjema od prepovedi članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebah javnega ali zasebnega prava. Ker so samoupravne narodne skupnosti osebe javnega prava, ki niso izrecno uvrščene med izjeme po prvem odstavku 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je Komisija za preprečevanje korupcije v dosedanjih konkretnih primerih odločanja hkratno opravljanje funkcije poslanca narodne skupnosti s članstvom in dejavnostmi v samoupravnih narodnih skupnosti opredelila kot nezdružljivo. S predlagano dopolnitvijo Zakona o poslancih, ki kot specialni predpis že ureja vprašanje o nezdružljivosti poslanske funkcije, se tako želi za poslanca, ki v Državnem zboru predstavljata italijansko in madžarsko narodno skupnost, ustrezno zakonsko določiti združljivost njune poslanske funkcije s članstvom in opravljanjem dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih, tako občinskih kot v obeh krovnih organizacijah, v katerih se te povezujejo. Z amandmajem, ki je bil sprejet na seji MVK, je bila urejena tudi združljivost in nezdružljivost funkcije poslanca splošnega predstavnika, izvoljenega z liste politične stranke ali volivcev, ki je hkrati tudi pripadnik narodne skupnosti. Združljivost je v tem primeru določena le s članstvom v svetu samoupravne narodne skupnosti, ne pa tudi z opravljanjem položaja in nalog predsednika in podpredsednika sveta samoupravne narodne skupnosti. Razprava na seji Mandatno-volilne komisije je odprla tudi vprašanje združljivosti in nezdružljivosti občinskih funkcionarjev, ki so hkrati tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, s članstvom v občinskih samoupravnih narodnih skupnostih ter svetu samoupravne narodne skupnosti. Ker je to materija, ki jo ureja Zakon o lokalni samoupravi, je to tudi v luči uresničevanja pravic, ki jih narodnim skupnostim zagotavljajo tako Ustava Republike Slovenije kot zakoni, nujno potrebno urediti.

Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Funkcija poslanca kot predstavnika ljudstva je ena izmed najpomembnejših funkcij parlamentarne demokracije. Prav zaradi pomembnosti te funkcije je v zakonu posebej določena nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki je namenjena ustrezni izvedbi načela delitve oblasti. Z omejevanjem opravljanja več funkcij se namreč zagotavljata integriteta in neodvisnost javnih funkcij, preprečuje pa se tudi konflikt interesov, ki se pojavi pri hkratnem uveljavljanju zasebnih in javnih interesov. Predlog zakona, ki je danes pred nami, posega v ureditev nezdružljivosti funkcije poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti, tako da v trenutno veljavni 10. člen dodaja nov drugi odstavek, po katerem bi bila funkcija poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti združljiva s članstvom in dejavnostmi opravljanja nadzora ali zastopanja v občinskih italijanskih in madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih ter v italijanski in madžarski samoupravni narodni skupnosti v Republiki Sloveniji, Sloveniji, v kateri se te povezujejo. Kot smo že izpostavili na pristojnem odboru, gre za izjemno občutljivo tematiko. Po podatkih Raziskave o dejavnikih zaupanja v javne institucije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je v Sloveniji najnižje zaupanje v politične stranke in medije in ravno zaradi tega moramo biti previdni pri slehernem spreminjanju tako pomembnih institutov, kot je nezdružljivost funkcij. Nezdružljivost funkcij namreč preventivno preprečuje, da bi sploh prišlo do konflikta interesa. Osnovni namen izvajanja javne funkcije je namreč služenje javnemu interesu. Določenim posameznikom podelimo zaupanje in mandat za opravljanje javne funkcije, vsak konflikt interesov pa lahko to zaupanje omaja. Nezdružljivost funkcije pa opravljanju funkcije daje ustrezen videz nepristranskosti in neodvisnosti. Socialni demokrati razumemo in spoštujemo poseben položaj in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki varujejo njihovo manjšinsko identiteto. vendarle je potrebno opozoriti, da mnenje Komisije za preprečevanje korupcije temu predlogu zakona nasprotuje in opozarja, da bi sprejetje predlaganih določb vzpostavil nova tveganja s področja nasprotja interesov. Hkrati iz predloga zakona in njegove obrazložitve ni jasno in objektivno utemeljen javni interes za posebno obravnavo položaja poslancev narodnih skupnosti v primerjavi z drugimi poslanci ter v primerjavi z drugimi funkcionarji. Socialni demokrati delimo tudi opozorila Komisije za preprečevanje korupcije o razpršenosti zakonskih določb o nezdružljivosti funkcij, kar ustvarja dodatno zmedo, zato bi bil smiseln celovit pristop pri urejanju tega področja. Nezdružljivost funkcij bi tako morala biti urejena v enem zakonu – sistematično, na enem mestu. V zakonu pa bi moralo biti jasno zapisano tudi, kateri organ je pristojen za ugotavljanje nezdružljivosti. Nenazadnje, Komisija za preprečevanje korupcije je danes organ, ki po veljavnem zakonu izvaja nadzor nad določbami tega zakona o nezdružljivosti funkcij, o prepovedi članstva in dejavnosti in o dolžnem izogibanju nasprotja interesov, zato bi se morale vse spremembe pripravljati v dialogu z njimi.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer dr. Aidi Kamišalić Latifić, državni sekretarki na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci! S predlogom zakona, ki ga obravnavate v okviru te točke dnevnega reda, se vzpostavlja pravna podlaga za izvajanje Uredbe EU o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Uvodoma je treba pojasniti, da pravila za odstranjevanje nezakonitih vsebin širše ureja Uredba (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, za izvajanje katere ste poslanci letos spomladi že sprejeli zakon. Uredba o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin, ki se bo začela izvajati s tem predlogom zakona, pa ureja ožje področje, in sicer je njen namen zavarovati digitalni enotni trg pred specifičnimi zlorabami storitev gostovanja v teroristične namene. Na ta način se na eni strani krepi pravna varnost za ponudnike storitev gostovanja, na drugi pa veča zaupanje uporabnikov v spletno okolje. Uredba med drugim določa, da države članice določijo pristojni organ, ki bo odgovoren za izdajo odredb za odstranitev terorističnih vsebin. Gre za izjemne ukrepe, ki posegajo v ustavno pravico do komunikacijske zasebnosti, do svobode komuniciranja, svobode interneta in svobode izražanja ter v varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. Na drugi strani ustava prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje sovraštva in nestrpnosti na tej podlagi. Predlog zakona tako predvideva, da je v Sloveniji za izdajo odredbe za odstranitev terorističnih vsebin pristojno izključno sodišče. To je pomembno zaradi narave teh ukrepov, ki posegajo v omenjene ustavne pravice in svoboščine, zato je sodna pristojnost nujna za zagotavljanje sorazmernosti in pravne varnosti. Sodišče bo pristojno tudi za pregled čezmejnih odredb o odstranitvi teroristične vsebine, to je odredb, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic EU. Predlog zakona določa, da je Okrožno sodišče v Novi Gorici pristojno tako za odstranjevanje terorističnih vsebin kot tudi za obravnavo nezakonitih vsebin po Zakonu o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev. S koncentracijo sorodnih področij na Okrožnem sodišču v Novi Gorici ter tudi s koncentracijo nadzornih funkcij pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije se zasledujeta tako specializacije in koncentracija znanja, kot tudi učinkovitejša poraba javnih sredstev. Predlog zakona agenciji daje pristojnost za ugotavljanje izpostavljenosti ponudnikov storitev gostovanja terorističnim vsebinam ter za izvajanje nalog nadzora nad izvajanjem uredbe. Agencija ima tudi pristojnost predlagati sodišču izdajo odredbe o odstranitvi teroristične vsebine, če sama zazna teroristične spletne vsebine ali prejme informacije o prisotnosti terorističnih spletnih vsebin. Agencija pri tem po potrebi sodeluje z državnimi organi. Naj naštejem še nekaj ostalih rešitev predloga zakona. Predlog zakona določa postopek za izdajo odredbe o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočanju dostopa do nje. V okviru sodišča se imenuje kontaktna točka točka za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi terorističnih vsebin. Predlog zakona ureja naloge in pooblastila agencije v zvezi z opravljanjem postopka nadzora in prekrške in sankcije za kršitev izvajanja uredbe, prav tako ureja njeno financiranje. Predlog zakona določa zavezance za poročanje o sprejetih ukrepih na podlagi uredbe. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo predlagamo, da glasujete za sprejetje tega zakona. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču. Izvolite. Spoštovani! Odbor je kot matično delovno telo na 23. redni seji dne 9. oktobra obravnaval Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Uvodoma je predstavnica predlagatelja podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da so bile njihove pripombe na predlog zakona podane z vidika ohranitve primarnosti prava EU, posameznih terminoloških nedoslednosti ter vprašanj, ki se nanašajo na druge zakonske ureditve. Kot je še dodala, je bila večina pripomb z amandmaji koalicijskih poslancev odpravljena. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da so bili v okviru razprave na seji komisije izpostavljeni številni pomisleki glede rešitev predloga zakona, ki ga člani zato ne podpirajo. Državni svetniki so izpostavili vprašanja glede presoje terorističnih vsebin, določitve Okrožnega sodišča v Novi Gorici kot pristojnega organa za izvajanje uredbe ter predolgega časovnega roka, ki ga ima le-ta na razpolago za sprejetje odločitev o odstranitvi. Izrazili so tudi nezadovoljstvo nad zamudami pri prenosu evropskega pravnega reda, ki posledično vplivajo na kakovost domače zakonodaje. V razpravi je opozicijska članica odbora izrazila strinjanje z nekaterimi pomisleki Državnega sveta, ob čemer je med drugim izpostavila vprašanje o objektivnosti postopka določanja terorističnih vsebin, z vidika časovne racionalnosti postopka pa je podvomila o smotrnosti koncentracije dela na eno samo sodišče ter dva tamkaj zaposlena. V nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter vse člene predloga zakona. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Tereza Novak. Svoboda): Hvala za besedo. Poslanska skupina Svoboda podpira sprejetje Predloga zakona o izvajanju Uredbe (EU) o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin zaradi več razlogov. Prvi razlog je zaščita javne varnosti. Razširjanje terorističnih vsebin na spletu predstavlja resno grožnjo varnosti državljanov. Predlog zakona omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje teh vsebin, kar preprečuje širjenje radikalizacije, spodbujanje nasilja ter novačenje za teroristične organizacije. Drugi razlog, okrepitev sodelovanja z EU. Zakon je skladen z evropsko uredbo in zagotavlja, da Slovenija enako kot druge članice Evropske unije prispeva k skupnemu boju proti terorizmu, krepi sodelovanje med državami članicami, kar je ključno za soočanje s čezmejnimi grožnjami. Tretji razlog, hitra odzivnost na grožnje. Zakon omogoča pristojnim organom, da od ponudnikov storitev zahtevajo odstranitev terorističnih vsebin v roku ene ure. Ta ukrep je ključen, saj hitrost delovanja teroristov na spletu zahteva hitro in odločno reakcijo na preprečitev širjenja škodljivih vsebin. Četrti razlog, zaščita temeljnih pravic in svoboščin. Čeprav gre za občutljivo ravnovesje med svobodo izražanja in zagotavljanjem varnosti, zakon jasno določa postopke in pogoje, pod katerimi se lahko zahteva odstranitev vsebin, kar preprečuje zlorabe in ščiti pravico do svobode izražanja v skladu z evropskimi pravnimi standardi. Peti razlog, preprečevanje širjenja sovraštva in radikalizacije. Spletni teroristični propagandni materiali so pogosto glavni vir radikalizacije posameznikov. Zakon neposredno cilja na preprečevanje širjenja takšnih vsebin in s tem omejuje dostop mladih in ranljivih skupin do ekstremističnih Šesti razlog, ohranjanje zaupanja v digitalni prostor. Splet je pomembno orodje za svobodo izražanja, sodelovanje in izmenjavo informacij. Da bi ohranili varno in zaupanja vredno digitalno okolje, moramo aktivno preprečevati zlorabe spletnih platform za širjenje terorizma. In še sedmi razlog, povečevanje odgovornosti povečevanje odgovornosti platform. Zakon omogoča, da ponudniki spletnih storitev postanejo bolj odgovorni za vsebine na svojih platformah, kar spodbuja boljše upravljanje spletnih vsebin in krepi preventivne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih materialov. S tem zakonom Slovenija aktivno prispeva k varnejši digitalni družbi in mednarodnemu boju proti terorizmu v skladu s svojimi mednarodno pravnimi obveznostmi, obenem pa ščiti pravice svojih državljank in državljanov do svobode izražanja. V poslanski skupini bomo, kot rečeno, predlog zakona podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Andrej Kosi. Izvolite. ANDREJ KOSI (PS SDS): Hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav! pozdrav! S Predlogom zakona o izvajanju Uredbe (EU) o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin se v pravni red Republike Slovenije hkrati delno prenaša direktiva 2017/541 EU z dne 15. marca 2017. Navedena direktiva državam članicam v 21. členu nalaga naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev odstranitve spletnih vsebin, ki pomenijo javno ščuvanje k storitvi terorističnega kaznivega dejanja in preprečitev dostopa do njih. S tem zakonom Republika Slovenija izpolnjuje tudi dolžnost prenosa te direktive. Za potrebe izvajanja navedene uredbe predlog zakona določa pristojna organa ter postopke in sankcije. Ob tem vsebuje določbe za varovanje temeljnih pravic uporabnikov in ponudnikov storitev gostovanja, svobode izražanja in medijske svobode. Nekatere ključne rešitve zakona so z zakonom se določa AKOS kot organ za izdajanje odredb o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočanju dostopa do nje, določitev postopka za izdajo odredbe o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočanju dostopa do nje. Naloge nadzora na AKOS opravljajo pooblaščene osebe agencije, ki imajo za to pooblastilo ministra, pristojnega za informacijsko družbo, ter izpolnjujejo pogoje, ki jih zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, predpisuje za inšpektorje. Določa se kontaktno točko za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi turističnih vsebin, določa se pristojni organ za izdajanje odredb odstranitvi turistične vsebine in za pregled čezmejnih odredb o odstranitvi v skladu s 3. in 4. členom uredbe EU, in sicer Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer gre za izjemne ukrepe, ki posegajo v ustavno pravico do komunikacijske zasebnosti ter do svobode komuniciranja, svobode interneta elektronske pošte in svobode izražanja. Določa se prekrške za sankcije za kršitev izvajanja uredbe. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke imamo nekatere pomisleke glede objektivnosti postopka določanja terorističnih vsebin in glede določitve Okrožnega sodišča v Novi Gorici kot pristojnega organa za izvajanje uredbe ter predolgega časovnega roka, ki ga ima le-ta na razpolago za sprejetje odločitve o odstranitvi. Kljub temu v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala.

Slovenija mora področje razširjenega terorizma na spletu prilagoditi evropski zakonodaji. Zakon bi menda že moral biti sprejet, pa zamujamo. Sprašujemo se, zakaj. Menda zaradi dolgotrajnega medresorskega usklajevanja znotraj vlade, kateri organ bi bil najbolj primeren za izdajanje odredb o odstranitvi terorističnih spletnih strani. To ni učinkovita vlada. Terorizem postaja kruta realnost in vsakršno objavo na spletu, ki bi lahko bila razlog ali povod za teroristično dejanje, moramo čim prej prepoznati in jo odstraniti. Čas je pri tem seveda najpomembnejši dejavnik, zato morajo biti pristojni organi usposobljeni za takojšnje ukrepanje ter odstranitev terorističnih vsebin. Naša država je na tem področju nekoliko posebna. Nadzor nad spletnimi vsebinami opravlja AKOS oziroma Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki v primeru zaznave takšne vsebine poda predlog sodišču za izdajo odredbe o odstranitvi ali o omejitvi dostopa do spletnega vmesnika. Sodišče pa mora v nadaljnjih 30 dneh izdati to odredbo o odstranitvi. Zakon pristojnost za dodelitev daje izključno Okrajnemu sodišču v Novi Gorici. Zakaj? Ker je menda izrazilo željo, da bi se s tem področjem rado ukvarjalo poglobljeno. Ob tem moramo izpostaviti dejstvo, da Vlada na letni ravni predvideva le nekaj posameznih takšnih takšnih primerov, pa bo zaradi tega zaposlilo to sodišče pet novih sodnikov, dodatne zaposlitve bodo tudi v obliki strokovnih sodelavcev,

pa je ob dejstvu, da sama ne more pregledati spleta in iskati morebitnih terorističnih vsebin, za zdaj le posredniška. Pristojnosti po novem zakonu bi lahko izvajali po naše tudi organi kazenskega pregona ali državne varnosti, ki že imajo znanje in usposobljene kadre za tovrstno delo, ampak Slovenija je na tem področju specifična. V Novi Sloveniji se bojimo, da zakon razen dodatnih visokih stroškov ne bo prinesel zaželenih učinkov. Zakaj? Vemo namreč, kakšna je dinamika dela na sodiščih in zakaj bi na novogoriškem sodišču pričakovali, da bo kaj drugače. Rok 30 dni za izdajo odredbe bo zanje lahko prekratek, tako tudi opozarja Sodni svet, medtem ko bo z vidika varnosti dejansko predolg oziroma je vsak rok predolg, ampak Vlada se žal na to ne ozira in kljub tem tudi strokovnim pomislekom ostaja pristojnost na Okrajnem sodišču v Novi Gorici. Čeprav ima Slovenija na 100 tisoč prebivalcev dvakrat več sodnikov od evropskega povprečja, nam za zdaj to ne pomaga pri hitrosti obravnav na slovenskih sodiščih. Tudi 30 dni več trajajoča objava terorističnih vsebin na spletu lahko povzroči neslutene posledice za našo varnost, torej opozarjamo, da je 30 dni lahko predolgo, ko govorimo o terorističnih vsebinah.

Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane predstavnice ministrstva, kolegice in kolegi! Ločnica med človeškimi svoboščinami, kot sta svoboda izražanja in govora, ter zagotavljanjem varnosti in varnega okolja, kamor nedvomno sodi tudi digitalni prostor, je izjemno tanka, predvsem pa ostaja kompleksen dejavnik za odločevalce, ki morajo presoditi ustreznost tovrstnih ukrepov. Ob takšnih dejstvih so jasni ter dobro utemeljeni sistemi pravil ključnega pomena. Le na ta način lahko ukrepi zagotavljajo varnost uporabnikov ob sočasni zaščiti njihovih svoboščin. V tem duhu predlog zakona uvaja sistem pravil za obravnavo terorističnih vsebin na spletu, ki določa pristojne organe za identifikacijo terorističnih vsebin na spletu ter odrejanja njihove odstranitve. Prav tako se s prenosom uredbe uvaja hiter postopek odločanja o odstranitvi vsebin. Ker je pristojni organ sodišče, je fleksibilnost sodnega postopka ključna v izogib dodatne bremenitve sodnega sistema. V tem smislu so predvidene tudi sankcije za kršitve uredbe. Predlog zakona o izvajanju uredbe o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin tako predvideva več rešitev za učinkovito izvajanje te uredbe v okviru slovenskega pravnega sistema. Menimo, da gre za pomembno vsebino za zaščito vseh uporabnikov spleta, kar predstavlja dobrih 93 % slovenskih državljank in državljanov. Zakon torej krepi varnost digitalnega prostora za praktično celotno prebivalstvo, zato bomo predlog zakona podprli. Hvala.

Poglavitne rešitve predloga zakona so predlagane z namenom izvajanja uredbe EU 2021/784 v skladu z značilnostmi slovenskega pravnega okvira. Predlog zakona določa pristojni organ, to je sodišče, za izdajanje odredb o odstranitvi teroristične vsebine in za pregled čezmejnih odredb o odstranitvi v skladu z uredbo. Podobna ureditev je v Zakonu o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, ki določa, da lahko odstranitev vsebin spleta ponudniku storitev gostovanja naloži samo Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer se tako združuje strokovno znanje iz omenjenega področja. Ko gre za izjemne ukrepe, ki posegajo v določene ustavne pravice, je seveda treba biti posebej občutljiv in senzibilen. V tem primeru se ti izjemni ukrepi po eni strani dotikajo komunikacijske zasebnosti ter svobode komuniciranja, svobode interneta, elektronske pošte in svobode izražanja, po drugi strani pa skladno z ustavo, ki prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje sovraštva in nestrpnosti na tej podlagi ter zagotavlja varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti, delujejo zaščitno in preventivno. Predlog tudi določa, da je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pristojna za ugotavljanje izpostavljenosti ponudnikov storitev gostovanja terorističnim vsebinam in za izvajanje nadzora nad izvajanjem uredbe. Zakon opredeljuje tudi financiranje dejavnosti nadzora iz državnega proračuna. Tako so agenciji zagotovljena sredstva za zagotavljanje zaposlitev dveh uslužbencev na agenciji ter z zagotovitvijo sodnika ter strokovnega sodelavca na sodišču v Novi Gorici. Zakon prav tako ureja postopek. Če agencija izve za okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost kršitve določb uredbe, ponudnika storitev gostovanja o tem pisno obvesti in mu da možnost, da se o zadevi izreče v razumnem roku. Agencija lahko za te okoliščine izve na primer od državnih organov ali od uporabnikov storitev. Po prejemu odgovora ali po preteku roka za odgovor lahko zahteva prenehanje kršitve takoj ali v razumnem roku ter hkrati sprejme ustrezne in sorazmerne ukrepe za zagotovitev odprave nepravilnosti. Naloge nadzora na agenciji opravljajo pooblaščene osebe agencije, ki imajo za to pooblastilo ministra, pristojnega za informacijsko družbo, ter izpolnjujejo pogoje, ki jih zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, predpisuje za inšpektorje. Sodišče izda odredbo o odstranitvi teroristične vsebine na podlagi predloga agencije, ki pri izvajanju naloge po potrebi sodeluje z državnimi organi. Čezmejno odredbo prejme sodišče neposredno od pristojnega organa druge države članice. Sodišče o predlogu agencije lahko odloči tako, da izda odredbo, s katero ponudnikom storitev gostovanja naloži odstranitev spletnega vmesnika ali onemogočanje ali omejitev dostopa do njega. Sodišče za odločanje smiselno uporablja zakon, ki ureja nepravdni postopek, če ni v 10. členu določeno drugače. Sodišče mora pri odločanju upoštevati tudi ustavno zagotovljeno varstvo svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, ter svobodo in pluralizem mnenj in medijev, svobodo umetnosti in znanosti ter načelo sorazmernosti. V Levici zakon podpiramo.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona je na 31. seji 3. oktobra 2024 obravnaval Odbor za pravosodje kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč, in sicer ima prva besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Spoštovani kolegi in kolegice, državljani in državljanke, zdravniki in zdravnice, medicinske sestre in ostalo zdravstveno osebje! 22. julija je Zakon o spremembi Kazenskega zakonika v državni zbor s svojimi podpisi vložilo 7 tisoč 561 zdravstvenih delavcev in njihovih družin, ki se soočajo z nasiljem in ostalimi grožnjami z nasiljem. Najbolj ilustrativno je trenutno stanje na seji Odbora za pravosodje predstavila prvopodpisana pod zakon prof. dr. Bojana Beović, ki je dejala, citiram: »Predstavljajte si medicinsko sestro ali mlado zdravnico, ki ji grozijo s spolnim napadom ali s tem, da jo bodo počakali po službi ob tem, ko bo odhajala domov. Ona to prijavi in storilec seveda ve, da ona lahko to prijavo sedaj umakne, in ji lahko dodatno grozi. To se konkretno dogaja, da pri prijavi ne vztraja, ampak se v strahu umakne, ker bo še vedno naprej živela v istem okolju s storilcem. Ta storilec je lahko tudi njen opredeljeni pacient.« Po spremembi zakonodaje bi se pregon nadaljeval glede na storjeno dejanje in ne glede na izrecno voljo žrtve. Tak predlog ste, spoštovani koalicijski poslanci, na seji odbora gladko zavrnili. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo slovensko zdravstvo in zdravniško osebje, vendar pa smo to sejo bojkotirali, saj predsednica Odbora za pravosodje gospa Lena Grgurevič ni želela povabiti organizacij, ki bi v imenu podpisnikov širše opisali stiske zdravstvenega osebja ob nasilju pacientov nad njimi. Toliko o demokraciji in spoštovanju mnenja državljanov, ki jih je vladna koalicija zapisala v svojo koalicijsko pogodbo. V SDS se bojimo, da boj proti zdravnikom ne vodi le Golobova vlada, ampak tudi vladna koalicija, kar kaže na to, da je tako imenovana zdravstvena reforma reforma, ki bo vodila le v izgubo zdravstvenega osebja in v daljšanje čakalnih vrst ter s tem v onemogočanje zdravstvene oskrbe vsem, ki bi jo skladno z Ustavo Republike Slovenije morali uživati. Pri noveli Kazenskega zakonika, ki bi zaščitila zdravstveno osebje, se lepo vidi, da vladna koalicija podpre vse zakone, ki jih s svojimi podpisi v parlament prinesejo leve nevladne organizacije, zakonske rešitve, ki pa jih prinese stroka, pa gladko zavrne. Takšnemu ignorantskemu odnosu vlade in vladne koalicije v naši poslanski skupini ostro nasprotujemo. V Poslanski skupini SDS slovensko zdravstvo, predvsem pa zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, ki se soočajo z grožnjami, in jih bomo podpirali še naprej. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Franc Medic. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana javnost! V naši družbi je vedno več nasilja, verbalnega, psihičnega in fizičnega. Zdaj se z njim srečujemo tudi zaposleni v poklicih, je še vedno do nedavnega veljalo, da so zaposleni cenjeni in spoštovani. Zdravstveni delavci so danes izpostavljeni pogostemu nasilju. Zgovoren je podatek, da je bilo lansko leto samo na UKC Ljubljana več kot 500 primerov, pri 84 je morala posredovati tudi policija. V Novi Sloveniji zelo cenimo delo zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev, ne glede na to, ali delajo v javnem ali zasebnem zdravstvu, ali imajo koncesije ali ne. Njihovo delo rešuje naša življenja, mi pa se do njih obnašamo, kot da so nebodigatreba. Koalicija jih ima za dvoživke, predsednik Vlade pa za tiste, ki skoraj nič ne delajo. Vlada jim ne prisluhne na pogajanjih in jih stiska v kot, kjer je le mogoče. Jutri bo sprejet tudi nov zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki njihovih predlogov, da bi imeli svoj plačni steber, ne upošteva. Zdravstvo v vseh segmentih dobesedno razpada, ministrica pa se obnaša, kot da je vse v redu. Zdravstveni sistem bo le malo zanihal, pravi, ko bo sprejet novi zakon o zdravstveni dejavnosti. Niha zelo dolgo, spoštovana koalicija, niha tako zelo, da se bo ob sprejetju tega zakona dokončno strl celotni zdravstveni sistem. Vlada njihovih problemov ne rešuje na nobenem področju in ne ponudi roke niti pri zaščiti njihovih varnosti. Res je, da napada na zdravstvenega delavca in na uradno osebo, ki opravlja nalogo varnosti, ne moremo popolnoma enačiti, saj napad na uradno osebo predstavlja tudi napad na državo, zato jim država zagotavlja posebno kazenskopravno varstvo, pa vendar smo dolžni v primerih napada zagotavljati varnost tudi zdravnikom, ki morajo sedaj, če želijo, da je storilec kaznovan, postopek začeti na predlog, medtem ko se napad na uradno osebo preganja po uradni dolžnosti. V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi morala vlada prisluhniti temu predlogu in za različne skupine poklicev v javnem sektorju pripraviti enaka izhodišča, ki bi zagotovila uspešno ukrepanje zoper storilce. Ti se dobro zavedajo, da zdravnik ali medicinska sestra ne bosta zahtevala pregona, in tako ostajajo nekaznovani. Vlada sicer pravi, da se zaveda problematike in da pripravlja celovite zakonske rešitve, ki jih bo predložila v javno obravnavo še v tem letu. Bomo videli, če bo držala besedo. V Novi Sloveniji smo predlog spremembe Kazenskega zakonika na seji matičnega odbora podprli. Hvala lepa.

Več kot 7 tisoč volivk in volivcev je s svojimi podpisi podprlo predlog zakona, da se napad na zdravstveno osebje, ki opravlja svoje delo, v Kazenskem zakoniku oziroma v njegovem 300. členu opredeli kot kaznivo dejanje, primerljivo z napadom na uradno osebo, na primer policista, ki opravlja delo na področju varnosti. Predlog, ki so ga pripravila združenja zdravstvenih delavcev, je utemeljen s številnimi in vse pogostejšimi primeri nasilja, ki so ga deležni zdravstvene delavke in delavci. Izpričani pogostost in intenzivnost nasilja tako verbalnega kot fizičnega, ki ga občutijo ti zaposleni, sta zagotovo utemeljen razlog za tako zakonodajno pobudo. Že bežen pogled utemeljitve predloga kaže, da ne gre za pretiravanje in preobčutljivost, tudi ne za izražanje povsem razumljivih frustracij, ki jih pacienti in svojci doživljajo ob soočenju s tragedijami smrti, bolezni in izgub, ki jih ni mogoče preprečiti. Gre za resne, razširjene in žal vse pogostejše dogodke, ki ne vključujejo le težkih besed, ampak resne grožnje, uporabo sile in orožja. Spomnimo se primerov resnih napadov, telesnih poškodb in celo nasilnih smrti med zdravstvenimi delavci. Posebej zaskrbljujoči so po našem primeri, ki jih storilci zagrešijo iz prepričanja, lastne večvrednosti, žrtev pa je po navadi delavka ali delavec, ki ga ima storilec za šibkejšega in manj vrednejšega od sebe. Ugotavljamo namreč, in o tem smo se strinjali tudi na srečanju s pripravljavci zakona, da je prav ta oblika nasilja med najbolj problematičnimi in najbolj v porastu, nikakor pa ni omejena zgolj na zdravstveno dejavnost, presega tudi javni sektor. Vsi smo žal seznanjeni s primeri napadov na ljudi, ki so žrtve nasilja postali pri opravljanju svojega poklica. A poseg v Kazenski zakonik mora biti, kot nas opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, ultima ratio, uporabljen zgolj, ko smo izčrpali vsa druga sredstva v okviru obstoječih predpisov. Pomembne pravne dileme in strokovna opozorila bi v kratkem stališču zvenela nespoštljivo do žrtev nasilja, a so pomembna, saj je od njih odvisno, ali bo zagrožena kazen tudi dejansko preprečevala nasilje, zato je potrebno preučiti vsaj naslednje vprašanje. Je mogoče z obstoječimi predpisi doseči kaznovanje storilca? Je primerno opredeliti tovrstno kaznivo dejanje na enak način kot napade na uradne osebe? Se je ustrezno omejiti zgolj na zdravstveno dejavnost ali bi bilo smiselno razširiti oziroma ločeno opredeliti kaznivost napada na osebe, ki opravljajo svoje delo? Če da, katere kategorije zajeti, da ne bi ustvarili novih neenakosti? Veseli nas, da so tudi pripravljavci razumeli pomembnost teh vprašanj, pri tem pa so izpostavili, da sami predlagane vsebine ne morejo ustrezno razširiti, zato smo se strinjali, da Socialni demokrati predlagamo izvedbo javne predstavitve mnenj, na kateri bi se ta vprašanja razjasnila, kot tudi ugotovilo, ali je mogoče nadaljevati delo na pripravljenem zakonskem besedilu ali pa je potrebno pripraviti novega. Pričakovali smo, da bo tak predlog naletel na odobravanje med našimi partnerji, a smo se žal zmotili. Večina je nato v razpravi na Odboru za pravosodje menila, da so nasilna dejanja, ki so razlog za ta predlog, že ustrezno opredeljena v Kazenskem zakoniku na primer kot grožnja ali kot nasilništvo, in zato členi zakona niso dobili podpore matičnega delovnega telesa, postopek pa se bo s to predstavitvijo stališč poslanskih skupin končal. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bi si želeli, da bi vložen trud pripravljavcev izraženo podporo javnosti in splošno strinjanje, da je potrebno ukrepati proti nasilju nad delavci, uporabili za nadaljnji postopek, v katerem bi lahko izvedli poglobljeno javno predstavitev mnenj. Ker pa to glede na odločitve večine v tem postopku ni več mogoče, izražamo podporo zdravstvenim in vsem drugim delavkam in delavcem, ki so žrtve nasilja zaradi svojega dela. Socialni demokrati želimo nadaljevati prizadevanja, da bo tolikokrat omenjena ničelna toleranca dejansko pomenila dosledno ukrepanje proti storilcem nesprejemljivega nasilja. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Hvala lepa za besedo. Ko govorimo o problematiki v zvezi z grožnjami in fizičnimi napadi na zdravstveno osebje, se moramo ob seveda ničelni toleranci do tovrstnih dejanj tudi vprašati, v kakšnem psihofizičnem stanju je oseba, torej pacient ali svojci pacienta, ki tako dejanje izvrši. Ocena stanja take osebe zelo verjetno ni enaka stanju osebe, ki izvrši napad ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red. Zato iskati enačaj napadov na uradne osebe z napadi na zdravstvene delavce privede do tega, da bodo tudi druge poklicne skupine želele, da Državni zbor obravnava predloge za njihovo kazenskopravno varstvo. Tak primer je denimo sklep Občinskega sveta Občine Brežice, ki je Vlado pozval, da pripravi spremembe kazenske zakonodaje tako, da bi se napad na uslužbence, ki izvajajo javno službo, obravnaval tako kot napad na uradno osebo. V Levici smo mnenja, da ni mogoče enačiti izvajanja zdravstvene dejavnosti z nalogami, ki so povezane z zagotavljanjem varnosti, ker so te po svoji naravi izrazito represivne in pogosto posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine, zato se pri teh nalogah že vnaprej pričakuje odpor posameznikov ali skupin. Naloge v zdravstveni dejavnosti niso povezane z represivnimi nalogami, saj je njihov cilj zagotavljanje zdravstvene oskrbe in promocija zdravja, zato je pričakovan odpor posameznikov ali skupin manjši. Zdravstveni delavci oziroma sodelavci imajo že sedaj splošno kazenskopravno varstvo pred napadi, kot je to določeno v veljavnem 15. poglavju Kazenskega zakonika, kjer so določena kazniva dejanja zoper življenje in telo, v Zakonu o varstvu javnega reda in miru pa so določena tudi ravnanja, ki pomenijo prekršek za primere resnih groženj, tudi zoper zdravstvene delavce ali njihove sodelavce. V 16. poglavju KZ-1 so določena kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine. Iz navedenih razlogov smo v Levici mnenja, da veljavna ureditev zagotavlja splošno kazenskopravno varstvo vsem poklicem, tudi zdravstvenim delavcem in njihovim sodelavcem, bo pa z vidika vsesplošnega naraščanja nasilja potrebno preučiti možnost za splošnejšo opredelitev novega kaznivega dejanja ali dopolnitev katerega od obstoječih tako, da bodo pokriti vsi poklici oziroma službe, pri katerih lahko pride do obravnavanih napadov zaradi opravljanja službe. Verjamemo, da bosta vlada in pristojno ministrstvo pripravila ustrezne predloge, ki jih bomo nato v sodelovanju s stroko preučili in sprejeli ustreznejšo novelacijo Kazenskega zakonika. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Lena Grgurevič. Izvolite. Hvala lepa. Naraščajoče nasilje je danes problem, ki ga je nujno treba naslavljati. Pojavlja se globalno, v vseh oblikah in družbenih skupinah, tudi pri nas. Spomnimo se prizora nasilja mladoletnikov v Celju, nasilja v domovih za starejše, na določenih športnih prireditvah in tako dalje. Nedvomno je pereč problem tudi nasilje, ki ga trpijo zaposleni različnih poklicev, seveda tudi v zdravstvenih ustanovah, katere edine naslavlja predlagatelj v obravnavanem predlogu. V Svobodi nikakor ne zanikamo navedb predlagatelja o tej problematiki, a trdimo, da je ureditev KZ-1 ustrezna z vidika kazenskopravnega varstva zdravstvenih delavcev. Predlagatelji se primerjajo z uradnimi osebami, ki opravljajo naloge varnosti, torej policija, državne varnosti oziroma varstva javnega reda in miru, za katere je določeno posebno kaznivo dejanje s strožjimi kaznimi. Takšna primerjava je povsem neprimerna, saj recimo policist pri opravljanju svojega dela nastopa kot državna oblast s posebnimi pooblastili, v konfliktnih situacijah in s problematičnimi posamezniki. Gre za uveljavljen standard, uveden zaradi suverenosti in ugleda države. Predlagatelji želijo posebno ureditev za zgolj eno skupino zaposlenih. Takšna pričakovanja niso primerna, kar je predlagatelju složno razložila celotna pravna stroka, ki je v skladu s predpisi vključena v zakonodajne postopke. Sodni svet tako opozarja, da kazuistično zakonodajno normiranje ter

gre za nepotrebno normiranje ravnanj, ki so že opredeljena kot kazniva. Predlogu nasprotujejo. Vrhovno državno tožilstvo navaja, da je predlog sporen z več vidikov, opozarja na posebno vlogo uradnih oseb, ki izvršujejo naloge varstva javnega reda in miru, pa so pri tem napadene, poudarja, da je kazenskopravno in prekrškovno varstvo zdravstvenih delavcev že popolnoma zagotovljeno, opozarja na neutemeljeno in nepotrebno širjenje cone kaznivosti in poudarja neenako obravnavo različnih poklicev, ki so dnevno prav tako izpostavljeni stresnim situacijam in raznim oblikam nasilja. Vsem osebam v privatnem življenju ali na delovnem mestu je zagotovljeno ustrezno kazenskopravno varstvo, ki ga izvaja država po uradni dolžnosti, seveda po prejeti kazenski ovadbi. Predloga ne podpirata iz smiselno enakih razlogov tudi strokovni službi – Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Vse državljanke in državljani uživamo enako pravno varstvo, kar je tudi edino pravilno. Upokojenci, študentje, delavci v centrih za socialno delo, na upravnih enotah, sodniki, tožilci, poslanci, zdravstveni delavci, zaposleni v prosveti in tako naprej, vsi se pri svojem delu srečujemo z grožnjami, nasiljem, verbalnim in žal tudi fizičnim. Znanost s področja kriminalitete statistično ugotavlja, da višanje kazni nikdar in nikakor ne deluje preventivno, to je dokazano dejstvo. Takšno lomastenje po zakonih, nesistemsko urejanje položaja zgolj ene skupine zaposlenih brez resne analize stanja in mimo opozoril stroke je izjemno škodljivo in ruši obstoječo kazenskopravno ureditev. Probleme nasilja v zdravstvenih ustanovah je potrebno reševati operativno. Zdravstveni zavodi imajo službe korporativne varnosti in varnostnike, na urgenci je lahko prisoten policist in tako naprej. Vseh situacij nasilja nikdar ni možno preprečiti. Kdo pa varuje sodnice in tožilke v sodnih dvoranah, ki celo obravnavajo storilce kaznivih dejanj, torej posebno kritične posameznike? Ali oni zahtevajo posebno varstvo zase? Ne. Ali trpijo manj nasilja, ali so manj izpostavljeni delavci na upravnih enotah, centrih za socialno delo, recimo negovalke v domovih za starejše? Naj za vsakega od njih spišemo posebna kazniva dejanja? Ali so recimo upokojenci kot posebno ranljiva skupina prebivalcev lahko manj varovani in slabše? Na kakšni osnovi? Tudi poslanci dnevno doživljamo grožnje, blatenja. Ali naj napišemo še sebi poseben člen? V Poslanski skupini Svoboda se strinjamo z oceno celotne pravne stroke, da je predlog neprimeren in zgrešen. Pričakujemo tudi, da bodo predlagatelji kot visoko izobraženi strokovnjaki znali spoštovati strokovne obrazložitve svojih kolegov pravnikov. Tudi drugi namreč ne podučujemo zdravnikov, kako naj nas zdravijo, ker bi pač mi vedeli bolje. S tem stališčem smo na seji matičnega delovnega telesa nagovorili tudi predstavnico predlagateljev, prvopodpisano prof. Beović, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, do nastopa te funkcije pa je bila 20 let članica SDS, mestna svetnica SDS, kandidatka na listi za volitve v Državni zbor stranke SDS. Kot predsednica odbora sem na sejo povabila prav vse, ki so to želeli. V Svobodi takšnega predloga zakona ne moremo podpreti. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 10. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade Gordani državnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Ervinu Kosiju. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru v obravnavo predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih. Predlog zakona Predlog zakona je bil sprejet na 15. seji Državnega zbora Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9. oktobra letos. Ključna sta dva razloga za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

kateri je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da mora zakonodajalec v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije v zakonu opredeliti vodovarstveni režim na najožjem vodovarstvenem območju, kjer je dovoljena kmetijska dejavnost, ter Izvedbena uredbe Komisije (EU) 2023/564 z dne 10. marca 2023 glede vsebine in formata evidenc fitofarmacevtskih sredstev, ki jih vodijo poklicni uporabniki. Ta uredba zahteva od poklicnih uporabnikov obvezno elektronsko vodenje podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev od 1. januarja 2026 dalje. Določi se prehodno obdobje, in sicer za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, od 1. januarja 2026 do 31. januarja 2030 lahko poklicni uporabniki opravijo prenos podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v predpisanem elektronskem formatu oziroma s spletne elektronske evidence uprave, ko bo na voljo, enkrat pred 31. januarjem v letu, ki sledi letu uporabe fitofarmacevtskih sredstev. S predlogom zakona se področje ureja tako, da se bo uredba lahko izvajala in se zato v zakonu opredeli poklicnega uporabnika, vezano na registrirana kmetijska gospodarstva ter pravne in fizične osebe, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva za izvajanje svoje dejavnosti, ter omeji nakup fitofarmacevtskih sredstev za poklicno uporabo samo na te uporabnike fitofarmacevtskih sredstev. Predlog spremembe zakona vključuje tudi naslednje izboljšave na področju opravljanja raziskav z uporabo brezpilotnih zrakoplovov za tretiranje fitofarmacevtskih sredstev in izvajanje strokovnih in raziskovalnih nalog na področju škropilne tehnike, evidentiranje nakupa fitofarmacevtskih sredstev, odpravljajo se administrativne ovire pri usposabljanju s področja fitomedicine in podaljševanje rokov glede izdaje pooblastil, ki so izdane na podlagi tega zakona ter na predlog ministrstva, pristojnega za kemikalije, da se črta soglasje, ki ga organ, pristojen za kemikalije, daje v postopku registracije fitofarmacevtskih sredstev, saj po njihovem mnenju ni potrebe, da bi presojal ocene, ki so jih podali strokovno usposobljeni ocenjevalci v okviru ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev oziroma da bi tem ocenam ugovarjali. Predlagane spremembe v celoti sledijo opredelitvam iz direktive 2009/28/ES. Prav tako omejevanje dostopnosti do fitofarmacevtskih sredstev sledi tudi sklepom vlade, v katerih se vlada zavzema za omejevanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, razen v delu kmetijske pridelave. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici ČADONIČ ŠPELIČ (PS NSi): Hvala, gospa podpredsednica. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, posebno predstavnika matičnega ministrstva! Tako kot je bilo že rečeno, je naš odbor na 15. redni seji, to je bilo 9. 10., kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Vlade, Zakonodajno-pravna služba, predstavnik Državnega sveta in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice. Vlada je kot predlagateljica uvodoma pojasnila cilje in namen sprejetja zakona, kar je bilo ravnokar tudi povedano. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povzela bistvene pripombe iz njihovega pisnega pisnega mnenja in ugotovila, da so njihovi pomisleki v pretežni meri odpravljeni z vloženimi amandmaji. Predstavnik Državnega sveta je izpostavil, da Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predloga zakona ne podpira, kritični so namreč glede uvedbe evidence o nakupih fitofarmacevtskih sredstev, in je opozoril, da bi se bilo potrebno usklajevati v tem delu zakona tudi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Približno enako oziroma podobno mnenje je povedal tudi predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice, ki je sicer navedel, da so se v marsikaterem delu zakona z vlado usklajevali in tudi uskladili. V razpravi so seveda sodelovali predstavniki opozicije in pozicije. Predstavniki Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke so povedali, da zakona ne morejo podpreti, iz enakih razlogov, kot je opozoril Državni svet in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice. Poslanec iz vrst Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati je predlog zakona na nek način podprl, saj misli, da so te rešitve dobrodošle, predvsem pa je opozoril, da so fitofarmacevtska sredstva in da je potreben močan nadzor tako nad prometom kot na uporabo. Da je boljši nadzor nad prodajo in uporabo fitofarmacevtskih sredstev nujen, so se strinjali tudi vsi poslanci iz vrst koalicije in seveda napovedali napovedali podporo predlaganemu zakonu. Tako je po razpravi odbor glasoval najprej o amandmajih in jih seveda sprejel ter kasneje tudi o vseh členih zakona in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in zanjo ponovno dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Fitofarmacevtska sredstva, kratko FFS, poznamo z drugim izrazom tudi kot pesticide. Uporabljajo se za zatiranje različnih škodljivcev v kmetijstvu in vrtičkarstvu. V svojem bistvu so fitofarmacevtska sredstva strupi, tako kot so strupi tudi vsa zdravila, če jih ne jemljemo pravilno. Toda roko na srce, sodobnega kmetijstva brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev ni, kot smo pa rekli, je zelo pomemben nadzor nad njimi in nad prometom z njimi. Tveganja zaradi uporabe FFS so lahko nevarna tako za zdravje ljudi kot za okolje. pa jih ne uporabljamo, lahko govorimo o veliki gospodarski škodi. Predlog zakona torej ravno zaradi tega dejstva, da je nadzor in sledljivost fitofarmacevtskih sredstev zelo pomemben, vzpostavlja novo evidenco pri nakupu FFS, zaradi tega, da se vzpostavi še višja raven varstva potrošnikov. Zdravje ljudi je na prvem mestu, in to je tudi razlog, zakaj ta zakon v Novi Sloveniji podpiramo. Če spremljate strokovno literaturo, ena od teh je tudi Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev, ki jo je izdal Kmetijski inštitut Slovenije, lahko tam preberemo, da nedovoljena trgovina s pesticidi narašča in s tem ogroža kmetijstvo, zdravje ljudi, kot smo rekli, in povzroča veliko škodo gospodarstvu. V pregon tovrstnih praks se vključuje naša država in se vključuje celotna Evropska unija, skupaj z Europolom. Žal tudi analize slovenskih pridelkov včasih pokažejo povečano prisotnost ostankov pesticidov. Spomnili pa se boste vsi afer iz preteklih let, ko smo si uvozili sadje s pesticidi, za kar nekaj časa sploh nismo vedeli, da je na trgu, in da ga jemo. Torej, fizične osebe oziroma uporabniki fitofarmacevtskih sredstev se največkrat premalo zavedajo, da je vnos FFS na ozemlje Republike Slovenije iz drugih držav, tudi iz držav Evropske unije, brez ustreznih dovoljenj protizakonit, zato so predpisane visoke kazni. K nerazumevanju nakupa jih napeljujejo različni posnetki pod različnimi pretvezami, da vendarle govorimo o enotnem evropskem trgu, pa to ni res. Mi govorimo o enotni uporabi sestavin aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih. Torej, fitofarmacevtska sredstva, ki se ponujajo po nizkih cenah in so brez porekla, so sumljiva, in pozivam vse kmete, da jih ne kupujejo na črnem trgu. Kot sem rekla, v Novi Sloveniji podpiramo nadzor nad uporabo in nad prometom fitofarmacevtskih sredstev. Zavedamo se, da tudi ta zakon prinaša kmetom nekoliko več dela oziroma administrativnih ovir, vendar če primerjamo zdravje ljudi s tem, da bodo kmetje nekoč v skupni informacijski sistem poročali, kaj kaj kupujejo in kaj uporabijo, se v Novi Sloveniji seveda odločamo za zdravje. Ker so ta zakon pisali strokovnjaki s tega področja, ga tudi podpiramo. Hvala lepa. hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Prehrana in naraščajoča svetovna populacija sta dve pomembni medsebojno povezani vprašanji, ki postajata vse bolj pereči z rastjo prebivalstva in zahtevata kompleksne in večplastne rešitve, ki vključujejo inovacije v kmetijstvu, spremembe v prehranjevalnih navadah in izboljšanje distribucijskih sistemov. Z rastjo prebivalstva se povečujejo tudi izzivi glede prehranske varnosti, dostopa do virov in vzdržnosti kmetijskih praks. Trajnostno ravnanje z viri in sodelovanje mednarodnih akterjev bo ključnega pomena za reševanje teh izzivov v prihodnosti. Med te izzive med drugim spada tudi uporaba fitofarmacevtskih sredstev, kot so pesticidi, herbicidi in fungicidi, ki igrajo ključno vlogo v sodobnem kmetijstvu, saj pomagajo zaščititi pridelke pred škodljivci, boleznimi in plevelom. Vendar pa lahko dolgotrajna, nepravilna in nenadzorovana uporaba pesticidov poslabša kakovost tal, zmanjšuje plodnost tal in vodi do kopičenja strupenih snovi v okolju. Pesticidi lahko kontaminirajo ekosisteme in zastrupljajo prostoživeče živali, kot so ptice, ribe, žuželke, vključno z opraševalci, kot so čebele, kar vodi do izgube biodiverzitete. Škodljivo vplivajo tudi na zdravje ljudi, dolgotrajno uživanje živil z ostanki pesticidov, tudi v majhnih količinah, lahko prispeva k kumulativnim zdravstvenim tveganjem. Ravno tako z vplivom na okolje prek odtekanja in erozije pesticidi vstopajo v vodne sisteme, kar vodi do onesnaževanja podzemne vode in površinskih vod. To ima neposreden vpliv na ekosisteme in vodi do kontaminacije pitne vode, kar smo deležni zaščititi v največji možni meri, kar imamo tudi zapisano v 70.a členu Ustave. Med drugim je ključni cilj tega predloga odpraviti neskladje z ustavo, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče, ter vzpostaviti ustrezne pravne podlage za izpolnjevanje obveznosti države do izvedbe uporabe, ki predpisuje vodenje elektronske evidence uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Med ukrepi za zmanjšanje tveganj v Evropski uniji, povezanih z uporabo pesticidov, čemur sledi tudi Slovenija, so ustrezna uporaba in varnostni ukrepi ter stalen nadzor nad uporabo in ostanki pesticidov v hrani nadvse pomembni. Vsi, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, morajo biti ustrezno usposobljeni za varno uporabo, vključno z informacijami o varnih odmerkih ter pravili uporabe, pogostosti in času uporabe, kar zmanjšuje nevarnosti za zdravje in okolje. Zato je potrebno razumeti potencialne nevarnosti in načine, kako zmanjšati tveganja, povezana z njihovo uporabo. Fitofarmacevtska sredstva so pomembno orodje za zagotavljanje visokih pridelkov, vendar je njihova uporaba povezana z zdravstvenimi tveganji in negativnimi vplivi na okolje in zdravje. Zato menimo, da je z ustrezno uporabo, nadzorom in prehodom na trajnostne prakse mogoče zmanjšati škodljive učinke in hkrati zagotoviti dovolj hrane za naraščajočo svetovno populacijo. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov bomo zato zakonski predlog podprli. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanka dr. Tatjana Greif. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovani vsi prisotni! Z novelo zakona se določa varovalni pas okoli črpališč pitne vode na širini pet metrov od zagrajenega območja, definira se poklicni uporabnik fitofarmacevtskih sredstev, ki bo moral voditi elektronske evidence o uporabi, prodajalci teh sredstev bodo morali voditi evidence o nakupu, ustanavlja se center za škropilno tehniko s ciljem razvoja na področju tehnike za bolj natančno rabo fitofarmacevtskih sredstev in zmanjšanje nanašanja. Prodaja fitofarmacevtskih sredstev se nepoklicnim uporabnikom onemogoči. V Levici novelo zakona podpiramo in ocenjujemo kot korak naprej pri uresničevanju določb koalicijske pogodbe glede okrepljenega nadzora nad rabo fitofarmacevtskih sredstev. Podpiramo spremembo, da se dostop do teh sredstev omeji zgolj na poklicne uporabnike. Žal ne bosta obe evidenci, tako tista o uporabi kot tista o nakupu, zaživeli že leta 2026. Zaradi lobiranja agrokapitala je neslavno propadla evropska regulativa, ki bi močno omejila rabo fitofarmacevtskih sredstev, zato je pomembno, da si sami prizadevamo za zmanjšanje. Fitofarmacevtska sredstva namreč dokazano povzročajo veliko okoljsko škodo, in sicer izgubo biotske raznovrstnosti, pesticidi lahko ubijajo neciljne vrste, vključno z opraševalci, kot so čebele, koristne žuželke ali celo ptice, kar ruši naravno ravnovesje ekosistemov, povzročajo degradacijo tal, kemična sredstva izčrpajo tla z uničenjem mikroorganizmov, ki so ključni za kroženje hranil, kar vodi v erozijo tal in zmanjšano rodovitnost, onesnaženje voda, odtok s kmetijskih zemljišč lahko onesnaži vodne vire, kar škoduje vodnim ekosistemom in prispeva k bogatenju vode z dušikovimi spojinami, zaradi česar se pospeši rast alg in višjih rastlin, kar povzroči motnje v ravnotežju organizmov v vodi in poslabša njeno kakovost. Ti okoljski vplivi so izredno problematični in izhajajo iz kapitalistično vodenega industrijskega kmetijstva. V hotenju, da bi bili konkurenčni, so se k večji uporabi fitofarmacevtskih sredstev prisiljeni zateči tudi mali kmetje, ki morajo zato opuščati bolj tradicionalne agroekološke prakse, s katerimi se je biološka raznovrstnost povečevala, s katerimi se je obnavljalo dobro stanje prsti in pri katerih se je škodljivce zatiralo na naravne sisteme. Govorimo zlasti o kolobarjenju, polikultiviranju in uporabi bioloških sredstev za zatiranje škodljivcev. Namen masovne industrijske pridelave hrane danes ni, da bi z njo nahranili ljudi, ampak da bi na trgu realizirali čim večji dobiček. Proizvodnja fitofarmacevtskih sredstev je globalno skoncentrirana v nekaj multinacionalnih korporacijah, ki ustvarjajo dobiček z ustvarjanjem odvisnosti od kemičnih sredstev, kar kmete sili v odvisnost od zunanjih industrijskih vnosov, namesto da bi spodbujali samostojne in trajnostne prakse kmetovanja. To vodi v odtujitev kmetov od naravnih ciklov in ekosistemov. Za zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev je ključno razblagovljenje kmetijstva. To pomeni, da mora kmetijska proizvodnja potekati ne za trg in dobičke, ampak za potrebe ljudi. V Levici menimo, da je prihodnost v agroekologiji, ki poudarja zmanjšanje in odpravo uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev z vnašanjem v naravne sisteme za obvladovanje škodljivcev, kot so spodbujanje plenilskih vrst, ohranjanje biotske raznovrstnosti tal in prehod od monokulture k sajenju različnih rastlin, kjer ene odganjajo škodljivce drugih, lokalne raznolike in prehranske sisteme, ki dajejo prednost ekološki trajnosti, kulturnim praksam in potrebam lokalnih skupnosti pred korporativnimi dobički. Demokratični nadzor nad kmetijskimi sistemi, kjer imajo kmetje, delavci in skupnosti besedo pri tem, kako se zemlja uporablja in upravlja. Radikalno prestrukturiranje globalnega prehranskega sistema je nujno, da bi se spopadli tako s podnebnimi spremembami kot tudi z neenakostmi. To bi vključevalo prehod od kemično intenzivnega monokulturnega industrijskega kmetovanja k agroekološkim sistemom, ki zajemajo ogljik, obnavljajo ekosisteme in zagotavljajo pravično razporeditev hrane in virov. V Levici novelo zakona podpiramo. Hvala lepa.